na sljedeću točku dnevnog reda, rasprava - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 315. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu, područnu samoupravu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, zamjenik ministra poštovani Alen Leverić. Hvala lijepo predsjedniče, uvažene zastupnice, poštovani zastupnici. S obzirom da se, Hrvatska ulazi u EU počeo je postupak prethodne ratifikacije, odnosno dostavljanja Europskoj komisiji popis svih hrvatskih propisa koji su u nacionalnom zakonodavstvu preneseni direktive EU važeći u trenutku pristupanja Republike Hrvatske EU. U postupku prethodne ratifikacije utvrdilo se da je potrebno izvršiti dodatno usklađivanje Zakona o zaštiti potrošača potrošača sa Direktivom o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, odnosno s njenim prilogom a koji sadrži popis direktiva radi kršenja koji se može pokrenuti postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Naime, važećim Zakonom o zaštiti potrošača uređen je postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača koji se pokreće pred Trgovačkim sudom u slučaju kad su povrijeđena pojedina prava potrošača uređena Zakonom o zaštiti potrošača kao i drugim propisima koji su taksativno navedeni u Zakonu o zaštiti potrošača, a to su Zakon o obaveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo za ispravnost prodane stvari, te na ugovor o organiziranju putovanja. Zatim, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkim medijima u dijelu koji se odnosi na audio-vizualnu medijsku uslugu, Zakon o lijekovima, te Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima. Da bi usklađivanje s Direktivom o sudskim nalozima bilo potpuno bilo je potrebno zaštiti Zakonu potrošača dodati mogućnost pokretanja ovog postupka radi kršenja odredbi Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o uslugama. Iako institut kolektivne zaštite potrošača jedan od složenijih postupaka kojima se štiti potrošačka prava njegovi učinci su vrlo djelotvorni, obzirom da se presudom protiv određenog trgovca ili skupine trgovaca u korist jednog potrošača od neprimjerenog djelovanja trgovca štite svi potrošači a svim trgovcima nalaže se zabrana takvog djelovanja prema svim potrošačima na tržištu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Da. Izvolite poštovani zastupnik Furio Radin, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvolite poštovani zastupniče Radin. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, je konačni prijedlog ovoga zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi su članovi odbora posebno ukazali na nejasnost predložene izmjene u članku 3. konačnog prijedloga zakona u kojem se mijenja članak 145. stavak 1. podstavak 12. važećeg zakona. Naime, prema konačnom prijedlogu zakona spomenuta odredba nakon promjena glasila bi: "Podaci na obavijesti o proizvodu nisu jasni, vidljivi i čitljivi te ako nisu napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ili nekim drugim jezikom, znakovima, simbolima ili piktogramima lako razumljivim potrošaču." Ovu izmjenu predlagatelj je obrazložio time da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača iz lipnja 2009. godine člankom 75. stavkom 5. prijelaznih i završnih odredbi propisano da pristupanjem RH Europskoj uniji prestaje važiti prethodna prethodna odredba članka važećeg zakona. Obzirom da je u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača iz srpnja 2012. došlo do izmjene tog 145. 145. stavka važećeg zakona predlagatelj ističe da se ovim prijedlogom zakon nužno usklađuje s navedenim izmjenama. Drugim riječima, u prethodnom zakonu je pisalo hrvatskim ili nekim drugim jezikom, a sada radi pregovora s EU, pokušavam objasniti stvari, pisat će hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. je pisalo pardon hrvatskim jezikom i latiničkim pismom i nekim drugim jezikom, a sada je to prevedeno na ili. Što je i naravno izazvalo jednu zabunu. Jer hrvatski jezik mora biti davati informaciju svima onima koji ga koriste, a mnogi ne znaju strani jezik. Ovaj ili jel'da je zbunilo ovu izmjenu do koje izgleda da je došlo zbog pregovora s EU. Naravno, tu se radi ili drugim jezikom lako razumljivim onima koji znaju hrvatski. Ovu izmjenu predlagatelj je obrazložio, međutim članovi odbora su mišljenja da u predloženom tekstu odredbe članka 145. stavak 1. podstavak 12. nije jasno koji je to drugi jezik lako razumljiv potrošaču u RH, a koja a koja je alternativa hrvatskom jeziku osobito imajući u vidu sve službene jezike EU. Osim toga ulaskom u EU hrvatski jezik postaje jedan od službenih jezika EU te je tim prije nerazumljiv motiv predložene izmjene. nerazumljiv motiv predložene izmjene. Isto tako izraženo je mišljenje da je predložena odredba u suprotnosti s člankom 12. stavak 1. hrvatskog Ustava koji kaže da u RH u službenoj uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo. Stoga je predloženo da ostane na snazi važeća odredba koja glasi: "Podaci na obavijesti o proizvodu nisu jasni i vidljivi, čitljivi te ako nisu napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ili znakovima piktogramima lako razumljivim potrošaču. Što ne isključuje mogućnost uporabe i drugih jezika." Znači, ono što je bilo prije. Budući da je predložena izmjena konačnog prijedloga zakona samo usklađivanje s člankom 75. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača a koji nije predmet izmjena ovoga zakona predložili predložili smo da stoga poslovnički odboru nije moguće uložiti amandman na taj članak jel'da jer nije bio u tim izmjenama. I predloženo je da predlagatelj svojim amandmanom na članak 75. riješi 75. riješi ovo pitanje s čime se predstavnik predlagatelja na sjednici odbora složio ali poslije je došlo do određenih poteškoća koje će sam predlagatelj objasniti i koji mi naravno uzimamo u obzir, ali međutim to nije na nama da kažemo do kojih je komplikacija dan poslije došlo. Naravno, radi se o pregovorima s EU. Naime, spomenuti članak 75. zbog kojeg se i predlaže izmjena ovog konačnog prijedloga zakona propisuje da se danom pristupanja Republike Hrvatske EU odredba članka 17. 4. promijeni te glasi: "Podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju biti jasni, vidljivi, čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ili drugim jezikom, znakovima, simbolima i piktogramima lako razumljivim potrošaču." Po svemu sudeći će ostati ta odredba na kraju, tako mi kažu. koja se odnosi na jezik predlagatelja, to nije ni bitno. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru, znači jednoglasna je bila ali uz taj dodatak, da donese Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Hvala i vama poštovani zastupniče. Da li predsjednici drugih radnih tijela? Da. Ne? Ništa, otvaramo raspravu. Za raspravu nemam prijavljenih. A imam? A gdje su mi ovi? Dobro. Imamo po klubovima zastupnika u Hrvatskom parlamentu. Na redu je Klub zastupnika HNS-a i poštovani zastupnik Igor Kolman.

Zaštita potrošača je sigurno i bez dvojbe jedna od ključnih vrijednosti koje u EU imaju veliku snagu i vrlo važno mjesto dobro je za RH da 1. srpnja ulazi u zajednicu zemalja čiji građani kao potrošači uživaju sigurno najbolju zaštitu na svijetu i normativno i realno u stvarnom životu. Ove izmjene koje su pred nama su dio procesa našeg prilagođavanja tim zaista visokim standardima i ključni predmet promjene u ovom slučaju je institut kolektivne zaštite potrošača. To je, tako piše u obrazloženju ali čini mi se da je važno istaknuti to je složeni institut ali iznimno djelotvoran jer u takvom slučaju presudom protiv određenog trgovca ili skupine trgovaca u korist jednog potrošača se automatski štite svi potrošači, a svim trgovcima nalaže se zabrana štetnog djelovanja prema svim potrošačima barem u teoriji, a nadamo se da će to naravno zaživjeti kako takvo što prije i u praksi. Ovaj prijedlog koji se usklađuje sa relevantnom direktivno EU, dakle u popis zakona u slučaju čijeg kršenja se može pokrenuti postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača uvodi i Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o uslugama. I važno je da se ta dva nova zakona uvode u cijelu priču jer i neka nedavna iskustva cijelog niza hrvatskih građana potvrđuju da je i u tim segmentima može biti narušavanja kolektivnih interesa potrošača. ono što zapravo želim istaknuti i što želim reći u završetku ove izrazito kratke rasprave da je pred nama važan i velik korak ne informiranja, nego obrazovanja hrvatskih građana o njihovim pravima i o našim zajedničkim pravima kao potrošača. Nije dovoljno samo informirati ljude, mi zaista moramo se svi zajedno obrazovati u tome što su sve naša prava u toj sferi zaštite potrošača, jer sam siguran da smo svi zajedno i mi ovdje i svi drugi građani RH izloženi stalno mogućem kršenjima naših prava prvenstveno zbog toga jer nismo ni svjesni šta su nam prava i nismo ni svjesni da se ta prava krše. Dakle, ključni zahtjev osim kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva i unaprjeđivanja zakonodavstva je i obrazovanje, ne samo informiranje nego obrazovanje građanki i građana o tomi zaštite vlastitih prava. Evo, toliko o tome prijedlog je mali pa je onda i rasprava kratka. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Mario Moharić. Izvolite kolega Mario. Hvala predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Zajedničko Zajedničko obilježje svih modernih demokratskih država je zaštita gospodarski slabije strane u poslovnim transakcijama na tržištu stoga se i Zakonima o zaštiti potrošača u tim zemljama štite fizičke osobe. Potrošači kada kupuju na tržištu proizvode i usluge za osobne ili obiteljske potrebe. S tim u vezi može se reći da je zaštita potrošača civilizacijska stečevina razvijenih demokracija, uređenih tržišta i sustav vrijednosti u stalnom razvoju. Neosporna je činjenica da je zaštita potrošača javni interes. Zbog uređenja ovog važnog područja donesen je i 2003. godine prvi Zakon o zaštiti potrošača kojim je RH započela postupak stvaranja pravnog temelja kako bi se svim građanima kao i kao i potrošačima osigurala primjerena zaštita njihovih prava i interesa prilikom kupnje roba i usluga za osobne potrebe. Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača prilikom kupnje proizvoda i usluga ali i pri pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja. Zakoni su oblikovani kako bi se spriječilo i tvrtke koje sudjeluju u prevari ili nepoštenim postupcima zbog ostvarenja prednosti nad konkurencijom. U RH postavljeni su pravni i institucionalni okviri te je razvijen sustav zaštite potrošača sukladno pravilima i standardima koji vrijede u EU. Zakonom o zaštiti potrošača iz srpanja 2007. godine kao njegovim izmjenama i dopunama iz lipnja 2009. i srpnja 2012. godine hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađivalo s pravnom stečevinom EU iz ovog područja. Zaštita potrošača u EU iznimno je dinamično područje što za posljedicu ima česte izmjene i dopune postojećih propisa kao i donošenje novih te njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo. Vlada Republike Hrvatske započela je postupak prethodne notifikacije odnosno dostavljanja Europskoj komisiji popisa svih hrvatskih propisa kojima su nacionalno zakonodavstvo prenesene direktive EU važeće u trenutku pristupanja RH EU. Kako je krajnji rok za donošenje propisa koje je do 1. srpnja 2013. potrebno notificirati Europskoj komisiji, prvi kvartal 2013. godine, stoga je opravdan hitni postupak donošenja ovog zakona. U postupku prethodne notifikacije utvrdilo se da je potrebno izvršiti usklađivanje Zakona o zaštiti potrošača s Direktivno 2009/22. iz 2009. godine o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača u dijelu koji se odnosi na popis propisa radi povrede koje se može pokrenuti postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Iako institut kolektivne zaštite potrošača, jedan od složenijih postupaka kojima se štite potrošačka prava, njegovi su učinci vrlo djelotvorni obzirom da se presudom protiv određenog trgovca ili skupine trgovaca u u korist jednog potrošača, neprimjerenog djelovanja trgovaca štite svi potrošači, a svim trgovcima nalaže se zabrana takvog djelovanja prema svim potrošačima na tržištu. Ovaj postupak moguće je pokrenuti samo za povredu određenih odredbi Zakona o zaštiti potrošača te propisa koji su taksativno navedeni u članku 131. stavak 1. važećeg zakona u kojem, a kojima su transponirane direktive iz područja zaštite potrošača sukladno već navedenoj Direktivni 2009/22. iz 2009. godine. Da bi usklađivanje s direktivnom o sudskim nalozima bilo izvršeno u potpunosti nužno je izvršiti odgovarajuće izmjene Zakona o zaštiti potrošača na način da se propisima navedenim u članku 131. stavak 1. važećeg zakona dodaju Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o uslugama. Stoga klub SDP-a podržat će donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. Hvala i vama. danas je rečeno i vidimo da se jedna od glavnih promjena radi upravo u ovom području zaštite kolektivnih interesa potrošača kada se pokreću postupci protiv osoba čije je postupanje suprotnosti sa određenim člancima i ovog zakona i dodaju se tu i niz drugih zakona koji će biti isto tako predmet aktivnosti oko zaštite potrošača. I još jedan članak koji je zapravo i već spomenut a koji otvara određena pitanja i traži tumačenje pojašnjenja ili zahtjeva zapravo da se preciznije i odredi. Nije jasno iz kojeg motiva i zašto to je tako. Radi se naravno u onom dijelu članak 145 dakle to je dio zakona koji govori o kaznenim mjerama, stavak 1 podstavak 12 gdje kaže da se podaci na obavijesti o proizvodnji ako podaci na obavijesti o proizvodnji nisu jasni, vidljivi, čitljivi, te ako nisu napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ili nekim drugim jezikom lako razumljivo potrošaču. Ranije je pisalo i mogućnost da to bude hrvatski jezik a onda da postoji mogućnost da se i neki drugi jezici pojavljuju na tim deklaracijama. Mi smo to naravno svjedoci svaki dan kad idemo u dućan. Vidimo da kupujemo proizvode praktički proizvedene bilo gdje u EU i da imaju razno razne deklaracije, informacije, upute na raznim jezicima. I u pravilu je sada uvijek i ona zastavica hrvatske gdje se može pročitati naravno ta uputa, deklaracija na hrvatskom jeziku. Da li sad ovo zaista znači da to više neće morati bit na proizvodu koji se prodaje u hrvatskim trgovinama? I zašto bi to tako bilo, ako mora biti mađarski, poljski, češki, engleski ne znam španjolski, talijanski, njemački koji sve jezici na tim robama postoje. Sad mi ovdje iščitavamo da više hrvatskog jezika u hrvatskim trgovinama na proizvodima koji se prodaju na policama neće morati biti. Zašto je to tako? Čime je to uvjetovano? A definitivno tvrdim da nikakvim europskim propisima to naravno nije propisano kako je moguće da sad na tim proizvodima više neće biti obaveza da se deklaracije upute obavijesti ili što god već treba biti na proizvodima. neće morati biti napisane hrvatskim jezikom i to je zapravo temeljna primjedba i evo vidimo da je Odbor za ljudska prava reagirao i očekujemo obrazloženje i očekujemo naravno ispravku ako je ovo greška i da to Vlada samo uči. Inače naravno nema razloga da se ovaj zakon ne prihvati ali zaista je potrebno obrazložiti zbog čega se ovo dogodilo i što će se događati sa proizvodima koji će dolaziti iz uvoza i kojih na kraju neće imati hrvatske natpise Hvala i vama. Na redu je Klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege pa evo potpisujem sve ovo što je prije mene izrečeno. Nadam se stvarno da ćemo i danas dobiti odgovor u ime predlagatelja odnosno od vas ovdje koji ste zašto se ovaj dio mijenja a ono što bih ja iskoristila a tiče se prava potrošača jeste spomenut to da još uvijek nismo osvojili nacionalni program zaštite potrošača od 2013.-2016.godine. Ponovno padamo na istim greškama, usklađujemo zakonodavstvo sa EU, tvrdimo kako nam je stalo do prava potrošača. Kada smo donosili nacionalni program zaštite potrošača od 2009.2012.godine onda se u njemu raspravljalo u 2010.godini dakle sa cijelom godinom zakašnjenja. Donesen je na način kakav je donesen. Sada smo travanj mjesec 2013. još uvijek nemam rezultata provođenja te nekakve nacionalne strategije potrošača da je tako nazovemo i još uvijek nismo ovdje u saboru usvojili Nacionalni program zaštite potrošača što smo se obvezali dakle do 2016.godine a trebali smo je početi promjenjivati sa 1.1.2013.godine. dakle to je prvo pitanje na koje molim odgovor. Sljedeće što bih voljela naglasiti jeste to da je naša ministrica vanjskih poslova i prva potpredsjednica Vlade gospođa Vesna Pusić rekla da je zaštita potrošača četvrti prioritet Hrvatske ulaskom u EU. Dakle vrlo važno pitanje. A koliko nam je to pitanje važno i koliko u biti naša Vlada jeste sinkronizirana i koji su to prioriteti Vlade a ne samo pojedinih ministara i ministarstava govori činjenica da je Vlada RH 4.listopada 2012.godine donijela zaključak kojim prihvaća analizu opravdanosti daljnjega postojanja velikog broja povremenih, stručnih i savjetodavnih tijela Vlade RH i toga i toga datuma dakle 4.listopada 2012.godine imali smo ukupno 155 takvih savjetodavnih, povremenih i stručnih tijela Vlade RH i tom i tom je odlukom Vlada sa 33 glasa usvojila zaključak da se 46 takvih tijela zbog smanjenja troškova ukida a da se 27 takvih tijela iz nadležnosti Vlade spušta nad nadležnost resornih ministarstava i sva su resorna ministarstva dobila zadatak da u roku od dva mjeseca dakle od listopada 2012. u roku od dva mjeseca donose odnosno donesu potrebne izmjene zakona izmjene zakona da se ta resorna ministarstva upravo imaju i ta tijela. S obzirom da mi imamo Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, vijeće koje bi itekako trebalo voditi brigu o tome na koji način se štite prava potrošača u RH. bilo je savjet odnosno jeste još uvijek savjetodavno tijelo Vlade RH međutim ovom odlukom Vlade spušta se

prava koja građani svakoga dana sve više odnosno potrošači sve više i više gube plašim se da će to spuštanje statusa Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača na nivou resornog ministarstva izazvati puno, puno dodatnih problema. Mi smo evo i prije dva dana bili svjedoci jedne vrlo, vrlo ružne i mučne deložacije jedne obitelji koja je izvršena u 6 sati ujutro. Postavlja se pitanje kakva su prava uopće tih ljudi, a i ti ljudi su deložirani upravo zbog nekih svojih prava. Isto tako svjedoci smo i pokrenutog sudskog postupka protiv banaka od Hrvatskog saveza Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača i Udruge "Franak", dakle svjedoci smo svakodnevnog kršenja prava potrošača i dok god smo svjedoci svega toga opet institucije koje bi trebale braniti te iste potrošače srozavamo i spuštamo na niži nivo na resorna ministarstva gdje opet ta resorna ministarstva diktiraju neka svoja pravila. Mislim da ukoliko smo se deklarirano izjasnili da jesmo za zaštitu potrošača da jesmo za poštivanje europskih pravila, a svjesni smo isto tako da u koju ulazimo 1.7.itekako brine o svojim potrošačima da bimo onda trebali biti na tragu istog razmišljanja, na tragu iste prakse i iste prakse i da bimo te potrošače trebali uistinu štititi na način kako su zaštićeni u Europi. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ma trajat će puno kraće. Reagirao sam dok sam čitao ovaj zakon jučer na članak 3.odnsono članak 145.stavak 1.postavak 12.ovo 12.ovo što su i moji prethodnici sugerirali, sada je to i predsjednik odbora iznio kao temu njihovog zasjedanja poslije njega odnosno malo poslije njega gospodin Popijač govorio o tome uz očekivanja da će se to ispraviti međutim imam dojam iz ovog svega da nema namjeru se mijenjati ovaj tekst koji je pred nama. Postavljam pitanje mislim da s punim pravom, tko si je dao za pravo, tko si je dao tu ovlast ako Hrvatska ulaskom u EU hrvatski jezik postaje i službeni jezik da ga se na teritoriju RH odričemo? Ja razumijem koji može biti motiv da je vjerojatno sa sličnim jezikom će se pokrivati jedno šire tržište koje otprilike svak svakoga razumije. Ne znam kome pričati na ovaj način? Da li ima smisla? Nama i građanima. I mi smo vrijedni./ … Je, hvala lijepo ali volio bih čuti odgovor poslije toga zamjenika a bojim se da neće čuti. … /Upadica: Evo zamjenik ministra pažljivo sluša i piše./ … Hvala lijepo. lijepo. Interesira me, tko si je dao za pravo, čije je to pravo da se može odreći hrvatskog jezika na teritoriju RH? ako postaje hrvatski jezik službeni jezik u EU zašto ga se mi odričemo? Razumijem da je tržište skoro pa cijele bivše Jugoslavije Hrvati odnosno stanovnici RH čine jedan manji dio i da se time će se riješiti jezični problem na tom cijelom teritoriju ali činjenica je da prvi mi ulazimo u EU. Ovo pričamo o tržištu EU. Zar nije normalno da se onda piše na jednom od jezika EU, a sve ovo ostalo što će biti pokriveno s tim istim proizvodima razumije taj jezik. Ne znam zbog čega smo, tko si je uzeo za pravo da pravimo taj ustupak i kome? Nadam se da ću dobiti odgovor na ovo pitanje. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći zastupnik je poštovani zastupnik Furio Radin i njegovih 10 minuta. Izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da, bit ću puno kraći jer ova tema zapravo je može izazvati polemika u kojima ćemo se rukovoditi više sa afektom i više sa emocijama nego sa razumom. Idemo malo, vratimo se na mišljenje odbora, a onda ću poslije nakon toga reći moje mišljenje. Znači mišljenje odbora je to da bi trebalo ići, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da bi trebalo ići jednim amandmanom koji dozvoljava sljedeću soluciju, da se na proizvodu da bude originalni naputak, originalna uputa, a s druge strane da bude uputa na hrvatskom jezikom i na stranome eventualnom jeziku. A s druge strane ova bi solucija koja je dogovorena s EU, već odavno dogovorena sa Europskom unijom, kaže da bi se trebale primijeniti upute na Hrvatskom jeziku ili na jednom lako, Hrvatskima lako razumljivom jeziku. Jer vi shvaćate sada ako dobro razmišljamo o tom problemu da to postaje jedan problem koji može imati itekakve političke naznake, naznake koje ovdje nas vraćaju i na polemike koje su se vodile ovdje u Parlamentu. Da li netko koji govori srpski jezik jer lako razumljiv jezik Hrvatima može biti srpski, može biti bosanski, može biti crnogorski jel'da, polemike su se ovdje vodile gdje jedan zastupnik kada je malo govorio na jednom jeziku koji po sintaksi jel'da više nego po ekavici ili ekavici koji postoje, jer ekavica postoji i ovdje u Zagrebu, po sintaksi je bio možda bliski srpskom jeziku odmah je je to izazvalo jednu određenu buru jel'da. Znači to ovdje na ovim područjima, takva pitanja su eminentno politička pitanja. Zato možda, budući da su eminentno politička pitanja, da ih ne bi politiziralo jer već je dosta toga politizirano po tim odnosima danas u Hrvatskoj i svaki dan se dešava nešto novo. Bilo je bolje da kada je to dogovoreno prije par godina, jel'da, godinu i pol, dvije godine, da se mislilo na to. kada misliš na to, onda kažeš bolje apriori, preventivno afirmirati jezik koji je službeni. I to je hrvatski jezik, onda nitko neće postaviti to pitanje. To se nije dogodilo zašto što je ta bitka, ili nije vođena ili je Europska unija primijenila taj svoj recept. I danas ćemo imati oko toga prijepora. Vidjeti ćete. Zašto će biti prijepori? Zato što je pitanje jezika u Hrvatskoj političko i u Srbiji i svugdje na ovim područjima političko, političko pitanje. Sada kada se kaže zbog čega mi koji ulazimo u Europsku uniju ne bismo trebali reći, Europska unija, mi smo sada kod tebe kući, neka neka Hrvatski jezik bude taj koji će se evo opet pod navodnicima "nametati drugima". A ja vam jamčim da ono što će se nametati to su razlozi privredni, ekonomski, ako taj proizvod ide na cijelom području, nametati će se jezik koji je bliži većinom stanovništva ovog područja. To je tako i to je, rukovoditi će se s time Europa, odnosno svijet će se rukovoditi sa tim problemom. Zato, dajte malo razmislimo, da li mi želimo stvoriti jednu Hrvatsku u kojoj će biti sve manje, bitno sve manje će smetati razni razni jezici koji se govore, pa i jezici manjina ako se ti jezici, ako su ti jezici razumljivi. Za mene je bitno da na određenom području ono što piše predstavlja informaciju. potpuno razumijem da oni koji ne žive u tom našem, emotivno ne žive u tom našem svijetu ovdje gdje je toliko bitno to da li će biti jedna ili druga varijanta, ja razumijem da oni da oni se rukovode ekonomskim razlozima. S druge strane, informacija kaže, pokazuje koliko je taj, daje daje odlike, daje činjenice o tom proizvodu. Ako su te činjenice direktno razumljive potrošaču to je ta poruka koja mora biti izaslana. Zato dajem još jedan. I doista ako želimo stvoriti jedan svijet tolerancije, normalnosti itd. ne bi trebalo to smetati ali ostavljam odluku naravno, ostavljam da tu odluku donese, donese sama Vlada. željeti, bih htio reći sljedeće. Kada mi imamo originalni i hrvatski, odnosno jedan prijevod na jednom drugom lako razumljivom jeziku, ta dva, te dvije upute, mi bismo trebali zapravo postići to da uputa na hrvatskom ne pokriva originalnu uputu, jer originalna uputa daje često jako puno informacija više nego što su to informacije dane na hrvatskom jeziku koje daju jedan sažetak. I budući da je cilj da potrošač ima što više informacija njemu razumljivim onda bi bilo dobro da se te dvije, da te dvije odvojene na proizvodu. Znači odvojene i na lako razumljivom jeziku. Ali svjestan sam da će taj problem izazvati političku političku borbu jer je sve što se tiče jezika ovdje je imalo uvijek takvu sudbinu. Ali najbolje bi bilo da, najbolje da se ovdje dogovorimo i da eventualno nađemo jedno rješenje prihvatljivo za sve. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljene replike. Prva je replika poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vuljanić, danas mi je jasno zašto je i HDZ-ova i SDP-ova Vlada odbila naš Zakon o službenoj uporabi hrvatskog jezika. Zato da se ne bi službeno uporabljao u Hrvatskoj. I dobro. Kolega je rekao da će se o ovoj temi raspravljati u afektu i emocijama. Ja u ovom Saboru ne raspravljam ni u efektu niti s emocijama, posebno ne kada govorim na mjestu gdje su govorili i Mažuranić i Radić i gdje su govorili ljudi koji su hrvatski jezik uveli u ovu zemlju. Ako na proizvodima koji se prodaju u Hrvatskoj neće stajati hrvatske upute nego upute na jeziku koji svi razumijemo. Zanima me je li to srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski koja ja obadva lijepo razumijem, je li to slovenski koji isto tako razumijem kao hrvatski, je li to makedonski koji isto razumijem kao hrvatski, je li to engleski koji isto znam kao hrvatski? Koji je to jezik? O čemu se tu radi? Nije moguće da 2013. godine u Hrvatskom saboru donesemo odluku da respektiramo činjenicu da je Europska unija hrvatski jezik prihvatila kao službeni jezik i da nam je potpuno svejedno šta se događa u Hrvatskoj. Ja ne mogu vjerovati da će ovaj Sabor donijeti takvu odluku. Hvala.

rekli ste maloprije da smeta nas u ovom Saboru, ne sve ali pojedine, govor na dijalektima, govor na manjinskim jezicima. Ne, apsolutno me ne smeta, čak štoviše razgovaram na kraju krajeva čak i unutar sebe imamo nekih ajmo reći jezičnih nepravilnosti pa nitko nikome to ne uzima za zlo i to je zadnja stvar koja bi me smetala. Stvar je u tome ako mi ne držimo do svog, zašto bi držao netko drugi. Ako mi u Hrvatskoj ne držimo do hrvatskog jezika, do hrvatskih običaja, do hrvatskog ne znam čega, kulture, što god hoćete, povijesti, zašto očekivat da bi to netko drugi držao. Meni je to nelogično da će netko drugi držati. Ja s tim ne zatirem, ne osporavam prava ni jedne druge manjine ni bilo kog. Apsolutno im dajem pravo na sve što je u okviru normalnog, ali nije mi normalno da se mi odričemo nečega što je naše i to ničim izazvani. Ovo je, ja ne znam kako to nazvat, ovo je za moj pojam sramotno, baš sramotno. Nek me netko uvjeri da ovo nije sramotan potez, ali ovo stvarno je sramotan potez da se mi odričemo. Niti je to tko od nas tražio, ja ne vjerujem da je ovo baš bio nešto tako ultimativan stav. Je, a zbog čega je onda hrvatski jezik priznat u Europi? Nemojte molim vas. Govorili ste još o jednom segmentu, o nametanju, kroz proizvode će se nametati. Nije riječ o nametanju, ovo je čisto zaštita naših interesa. Nije riječ o nametanju, nema spora ako na jednoj limenki, na jednom tetrapaku ako ima prostora za hrvatski jezik da nema prostora i za srpski ili ne znam koji već drugi jezik. Nije to nikakva zapreka i neće to onoga tko nađe interes da na ovom tržištu nešto prodaje jednom i drugom, tu mislim objedinjeno, neće ga spriječit ta 4-5 slova, 15 slova, pol cm teksta na jednom i na drugom jeziku. Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. E sad da dođemo u odgovoru na tim replikama da dođemo do eventualnog rješenja. Slažem se potpuno što su rekli i gospodin Vuljanić i gospodin Novak, potpuno se slažem i slažem se da hrvatski jezik mora biti taj na kojem treba napisati upute na proizvodu. Rješenje koje bi moglo biti u ovom slučaju je taj da se jasno i to vašim amandmanom, da jasno u zakonu da se piše s s time da tamo gdje Vlada dvojezičnost biti naveden i jezik te manjine na tom području. I to bi možda riješilo dosta od stvari i mogli bismo se lakše konfrontirati sa Europskom unijom. Hvala.

ista ta rečenica stoji, lipanj 2009. godine. Ovaj Sabor je donio odluku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača koje su prestale … itd., članak 75. Ovo je pregovarano s Europskom komisijom 2009., ovaj izričaj nikako ne isključuje hrvatski jezik, a izričaj lako razumljiv potrošaču uobičajen je u propisima pravne stečevine Europske unije. Isto tako, odredbe o jeziku u Zakonu o zaštiti potrošača su usklađene kao što sam već rekao sa pravnom stečevinom tijekom pregovora. Zakon o zaštiti potrošača propisuje opće odredbe, dok zakoni iz drugih područja posebno propisuju sadržaj i označavanje proizvoda. lijekovi, hrana, kemikalije imaju posebne odredbe o ovome gdje je obavezan hrvatski jezik i ovi propisi u odnosu na označavanje se primjenjuje kao lex specialis, kao posebni zakon. Isto tako, danas je rečeno u Europskoj uniji da su potrošači više zaštićeni nego u Republici Hrvatskoj. Implementacija ovih direktiva pokazuje ono što je svima poznato, Hrvatska je usklađena potpuno s europskim zakonom, pratimo direktive, uvrstimo ih u hrvatsko zakonodavstvo. Isto tako mogu slobodno reći da je Hrvatska s ovom zakonskom regulativom za potrošače u Hrvatskoj ima ista prava kao i Europska unija. Ono što je iznimno dobro je da se očekuje nova direktiva u kojoj hrvatska Vlada radi zajedno sa komisijom o potrošačkim o potrošačkim pravima koja se očekuje do kraja godine, stoga još jedna rasprava izmjena i dopuna ovog zakona će biti. Kako se zaštita potrošača u Europske uniji podiže na veću razinu iste te direktive se budu implementirale u hrvatsko zakonodavstvo. Hvala.

a kada opazimo da nešto nismo uskladili sa EU onda to obično se prešuti. Ja sam nekoliko puta ovdje u Saboru govorio o tome da je bila potpuno saborskim zastupnicima se prezentirala jedna obmana, a to je da u Europi nema recimo primjer nulte stope što je laž. Ima nulte stope. I sad se kaže isto na ovom mjestu vi ste rekli da je to europska praksa. Znate vi da u Zakonu o Hrvatskoj radio-televiziji stoji da Hrvatska radio-televizija da mora najmanje emitirati programa na hrvatskom jeziku 20%. Kako vi mislite da će ovaj mali jezik biti sačuvan? Evo to postavljam i predsjedniku Hrvatskoga sabora koji je rekao nebumo zatrli hrvatski jezik. Budemo, budemo i zatiremo ga svaki dan. 20% hrvatskog jezika na Hrvatskoj radio-televiziji, kažu tako je i u Americi. Ma nemojte mi reč! Tako je i u Britaniji. Ma nemojte mi reč! Jezici koji su preplavili svijet. Pa oni mogu napisati da ne treba uopće nitko engleski govoriti u Velikoj Britaniji i u Americi i svi će govoriti engleski, a mi ovdje kažemo da su ravnopravni sa hrvatskim jezikom europski jezici. Pa koja je to ravnopravnost? U kojem smo mi onda položaju? U Hrvatskoj, to pročitajte si zakon i to sam govorio 10 puta ovdje u Saboru, nitko nije ništa, niti jednu rečenicu nije nitko spomenuo da u vlastitoj državi ne štitimo jezik, pa tako isto tako na deklaracijama ne štitimo jezik nego kažemo pa hrvatski i slični jezici to vam je isto. Ma nije isto! Stvarno nas netko želi radit budalama. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih i za replike i odgovore na repliku. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti. **Leko,